sa radom u popodnevnom zasjedanju sa 14. točkom dnevnog reda - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, prvo čitanje, P.Z. br. 356. Klub zastupnika HNS-a predložio je ove izmjene i dopune Zakona temeljem članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora, prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Zakona članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo, izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Zlatko KOračević. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke uputio je ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi prije devet mjeseci, 4. lipnja 2009. godine, a razlog zašto smo uputili ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi doprinos Kluba zastupnika HNS-a u razrješavanju dijela nelikvidnosti u našem sustavu koji evo prije devet mjeseci je imao manju dimenziju nego ima danas, a da je jedan od ključnih problema govori i prije par dana predstavljeni program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske koji navodi nelikvidnost kao jedan od šest pokazatelja ukupne gospodarske situacije i nelikvidnost koja ugrožava opstojnost zdravih tvrtki. Prema tome, sigurno da smo o ovom Prijedlogu zakona raspravljali prije devet mjeseci, da smo neke od mjera

i dalje imao svoja radna mjesta, dio od 70 tisuća koji rade a ne primaju plaću, primali plaću, a posebno jedan ogroman dio obrtnika koji su svoje obrte morali morali zatvoriti jer jednostavno za svoju uslugu nisu dobili plaćeno. Sama činjenica da javni sektor sudjeluje u gotovo 50% ukupnih ukupnih gospodarskih aktivnosti u ovoj državi govori o značaju javnog sektora, posebno javnih poduzeća, u njihovom utjecaju u ukupnom funkcioniranju gospodarskih aktivnosti a definitivno u sustavu sustavu neplaćanja, sustavu koji je metastaza u našim financijskim tokovima i sustavu na žalost koji dovodi onoga tko ne može naplatiti svoju uslugu u situaciju da plati da bi mu se platilo. Koja je namjera ovog našeg Prijedloga zakona? Namjera je da ovim Izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi da se ugrade dodatni instrumenti zaštite vjerovnika koji će omogućiti povoljniji položaj tih osoba u postupku javne nabave. Nadalje, uz povjeravanje aktivnije uloge državne komisije za kontrolu postupka javne nabave kao nezavisnom regulatoru koji će nadzirati proces javne nabave u svim njezinim fazama javne nabave jer činjenica je da Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave utvrđuje nepravilnosti u slučajevima kada se do ugovaranja, međutim, nakon ugovaranja čitav sustav ostaje na sustavu pravosuđa i na tome treba dalje ostati ali kao nezavisnom regulatoru Državnoj komisiji bi trebalo dati ovlasti i to mi nudimo ovim Prijedlogom zakona da može intervenirati u javnoj nabavi nakon provedenog postupka javne nabave i zaključenja ugovora. Tri su ključna instrumenta, prvi je u smislu zaštite vjerovnika, a to je da prilikom potpisa ugovora između javnog naručitelja i davatelja usluga ili proizvoda, da javni naručitelj izda instrument naplate davatelju usluga ili proizvoda. Znači onu svoju obvezu koja je ugovorom definirana kao rok plaćanja, obvezu koju daje javni naručitelj, da tu obvezu pretoči ne samo kao pismo namjere nego da pretoči na konkretan instrument, jedan od mogućih instrumenata koji omogućuju vjerovniku da svoju uslugu ili svoj rad naplati u onom roku nakon izvršenim radova, u onom roku koji je predviđen. S obzirom da davatelj usluge ili proizvoda, prilikom zaključenja, a to je i Zakonom propisano i javni naručitelj to traži, ima pet razno raznih vrsta garancije koje davatelj usluga mora dati, mislimo da je korektno, minimum korektnosti da barem jednu od tih garancija i javni naručitelj daje davatelju usluge, a to je instrument naplate i u svakom slučaju, prihvaćanjem, i da smo godinu dana prije prihvatili ovakav Prijedlog da bi cijeli niz evidentnih nepravilnosti u naručivanju usluga ili proizvoda od javnog naručitelja, a danas smo nešto o tome na Odboru za financije govorili o Hrvatskoj radioteleviziji, nečemu što slijedi u raspravi. Prema tome, svakodnevno se otkrivaju razno razne nove afere, da smo taj sustav uveli sigurno da bismo uspješnost funkcioniranja javnog sektora poboljšali, siguran sam da bi u konačnosti i osigurali da neki od tih 320 tisuća koji su danas nezaposleni imaju svoje radno mjesto. I siguran sam da neki od tih 70 tisuća koliko se procjenjuje da rade a ne primaju plaću dobivali svoju plaću. Ponavljam, a obrtnicima sasvim sigurno nije potrebno govoriti, jer njih nažalost u služenim statistikama nema, a najveći problem je upravo kod njih. I završno, prije nekoliko dana Vlada Republike Hrvatske je najavila program gospodarskog oporavka. Par mjera iz tog programa. Već je spomenuto da jedan od 6 pokazatelja ukupne gospodarske situacije je nelikvidnost koja ugrožava opstojnost ... tvrtki. Da ovaj cjelokupni program u području svrhe programa gospodarskog oporavka govori u 4. točki a to je da naglašava kako za uspješnu transformaciju gospodarstva nužno je značajne promjene do ponašanja svih subjekata države i javnih sektora, privatnih poduzeća i stanovništva. Ovdje posebno naglašavam potrebu ponašanja javnih naručitelja. Nadalje da jedan od ključnih mjera u potpori, oporavku i rastu je rješavanje problema nelikvidnosti koji zahtjeva promptno rješenje, hitno rješenje. Govori u prilog potrebi da smo o tom prijedlogu zakona raspravljali i prije 9 mjeseci i sigurno da bi mogli očekivati cijeli niz pozitivnih promjena da smo o tome raspravljali i slučajno usvojili, budući da je prijedlog oporbe. I na kraju, doprinos države i oživljavanju gospodarstva očituje se u cijelom niz aktivnosti. Prva aktivnost je promptno smanjenje opće nelikvidnosti jednokratnim podmirenjem svih dospjelih dugova iz domene utjecaja Vlade s rokom od 1. 1. lipnja 2010., korištenje svih oblika financiranja i monetizacije dospjelih dugovanja. Govorim o nečemu što će uvjeren sam biti ispoštovano kao najavljena aktivnost u rokovima koji su najavljeni. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi mi smo nudili rješenje koje bi u velikoj mjeri kada govorimo o javnom sektoru javnim poduzećima tu aktivnost provelo davno, davno prije. I drugo, održavanje rokova plaćanja od 60 dana, kako druga aktivnost i po redoslijedu druga aktivnost, održavanja rokova plaćanja od 60 dana, te uvođenje rokova plaćanja od 45 dana do 1. siječnja 2011. Definitivno mjera koju svatko od nas uvijek i u svakom trenutku podržava i spreman je podržati. I ovim prijedlogom zakona prije 9 mjeseci nudili smo odgovornost nudili smo mogućnost da aktivnosti koje su sada najavljene kao doprinos države oživljavanju gospodarstva su navedene prve i redoslijedu prve dvije aktivnosti. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo bez obzira na ove najave za koje ponavljamo, vjerujemo da će ih Vlada i provesti i u obimu, najavljenom obimu, i u roku i ne samo te i sve ostale i to efikasno, da smo prihvaćanjem ovog prijedloga zakona stvorili dodatnu polugu u stvarnom i efikasnom efikasnom izvršenju najavljenih aktivnosti Vlade u programu gospodarskog oporavka i prihvaćanje ili neprihvaćanje ovog prijedloga zakona govori zakona govori u kontekstu najavljenog programa gospodarskog oporavka Vlada Republike Hrvatske govori i o našoj trenutnoj odgovornosti i spremnosti i iskrenosti da se najavljene mjere i provode, jer ovaj zakonski prijedlog daje potreban alat. Hvala

Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Dakle, ovim prijedlogom zakona želi se ograničiti započinjenih novih postupaka javne nabave, ako nisu podmirene obaveze i drugo dati nove dodatne ovlasti državnoj komisiji koja bi imala ovlasti rješavati i nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi. To je onako sukus bih rekao. Dakle, rješenje problema plaćanja je svakako nešto što je vrijedno i što treba uvijek razmotriti i vidjeti kako to riješiti. Međutim, ipak se ovaj prijedlog ne prihvaća. Iz kojeg razloga? Dakle, ovaj prijedlog ide u područje koje izlazi iz područja Zakona o javnoj nabavi. Naime, područje primjena Zakona o javnoj nabavi odnosi se isključivo na postupke javne nabave, dakle javne nabave svih vrijednosti u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju nakon toga ugovore o javnoj nabavi. S druge strane izvršenje ugovora nakon što se ugovor potpiše to više nije postupak javne nabave. Sada ulazimo u neko drugo područje koje je u prvom redu regulirano drugim propisima. U prvom redu Zakonu o obveznim odnosima i nekim drugim propisima koji mogu regulirati instrumente osiguranja plaćanja. Dakle, nakon sklapanja ugovora nema više postupka javne nabave. Isto tako nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave odnosi se isključivo na rješavanje žalbi u postupcima javne nabave propisane ovim zakonom, dakle postupaka koji ide do sklapanja ugovora. Nakon sklapanja ugovora, to ne radi komisija niti bi mogla to raditi. Naime, tada nastupaju neki drugi odnosi za koje je nadležan sud. Dakle, ako naručitelj nije platio za to treba biti nadležan sud. Pri tome moram napomenuti da je ovaj zakon i usklađen sa odgovarajućim direktivama Europske unije iz poglavlja 5. Isto tako, trebam reći da temeljem tih direktiva područje zakona je upravo ono područje koje je sada regulirano postojećim zakonom. Dakle, postupak javne nabave, a ne oni postupci koji bi išli nakon zaključenja ugovora. stoga se ovaj prijedlog zakona ne prihvaća odnosno smatra neprihvatljivim. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ovaj prijedlog zakona jer takav zakon u postojećem sustavu ne bi bio primjenjiv. On ignorira postojanje Zakona o obveznim odnosima. On ima namjeru pretvoriti Zakon o javnoj nabavi u instrument naplate. On ima namjeru Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave dati ovlasti koje su u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno dati joj poslove koje ona objektivno niti ne može servisirati jer je isključivo ustrojena kako bi rješavala žalbe u postupcima javne nabave te koncesija javno-privatnog partnerstva. Slikovito rečeno, zakon kojeg vi predlažete bi otprilike trgovačkom društvu Gradski vodovod zato što Marko Marković nije platio vodu to gradsko poduzeće isključilo mu vodu, struju i telefon. Ovdje se miješaju kruške i jabuke i odvojeni pravni poslovi. Naš Zakon o javnoj nabavi, a što potvrđuje i činjenica da smo ispunili i mjerilo iz pregovora s Europskom unijom, mjerilo u poglavlju 5.-Javna nabava je u cijelosti usklađen s pravnom stečevinom unije. Te direktive ne predviđaju jamstvo plaćanja kao instrument osiguranja od strane javnog naručitelja. Instrumente osiguranja isključivo određuje javni naručitelj. Treba podsjetiti da javna nabava završava, dakle sve ono što je predviđeno Zakonom o javnoj nabavi završava u trenutku kada nastaje ugovorni odnos između naručitelja i isporučitelja roba i usluga i taj dio dalje je reguliran Zakonom o obveznim odnosima. Znači, nepoštivanje odredbi ugovora ne može povreda Zakona o javnoj nabavi. Klub HDZ-a zbog svega navedenog ne podržava ovaj zakon, prijedlog zakona. Međutim, HDZ također kao i vi u klubu HNS-a kao i cijela javnost dijeli zabrinutost za situaciju u kojoj su neplaćene, a dospjele obveze pravnih i fizičkih osoba dostigle 27,6 milijardi kuna. Jasno je da ta situacija nije dobra i da rizik naplate utječe i na tržište kamata, ali i na ukupnu gospodarsku konkurentnost Hrvatske. Klub HDZ-a se zalaže da vezano uz neplaćanje imamo također nultu stopu tolerancije. Treba tu uzeti u obzir i situaciju u kojoj je neplaćanje produkt jednog nekorektnog ponašanja na tržištu gdje i oni koji mogu plaćati koriste krizu, koriste ovu situaciju, koriste atmosferu neplaćanja kako ne bi izvršili svoje obveze i na taj način ozbiljno ugrozili tržišnu utakmicu. Dobra je i teza koja kaže da neplaćanje potiče korupciju i da se tu krug zatvara. Zato klub Hrvatske demokratske zajednice i pozdravlja najavljene mjere Vlade Republike Hrvatske iz programa gospodarskog oporavka gdje se u segmentu doprinosa države oživljavanju gospodarstva govori o tome da će se provesti aktivnosti na održavanju rokova plaćanja od 60 dana te uvođenja rokova plaćanja od 45 dana od 1. siječnja 2011. godine, zatim preporuka Hrvatskoj udruzi poslodavaca za redovito objavljivanje popisa poduzetnika s najvećim dospjelim dugovanjima. treće, zakonsko reguliranje obveze davanja izjave o nepostojanju poreznog duga prilikom osnivanja novog poslovnog subjekta, jer smo nažalost imali u praksi i to dugogodišnjoj praksi da su upravo te, možemo ih pod navodnicima nazvat "off shore" tvrtke i tvrtke fikus, dakle ostale dužne i državi i poduzetnicima, da su poduzetnici te firme što u stečaj što u likvidaciji, a da su s druge strane išli otvarati nove pravne subjekte što svakako kao praksu treba prekinuti. Evo s obzirom na sve navedeno klub HDZ-a neće podržati ovaj zakon i u cijelosti podupire mišljenje Vlade.

Poštovani potpredsjedniče drugi put. Ispravit ću netočan navod u kojem je kolega Kovačević rekao da klub HDZ-a dijeli zabrinutost zbog nelikvidnosti od 27 milijardi u Hrvatskoj, u hrvatskom financijskom sustavu. To nije točno, jer da je to tako onda se u zadnjih 20 mjeseci sigurno bi postojao pokušaj da se taj problem riješi. No budući kako zadnjih 20 mjeseci nema ni namjere da se taj problem riješi onda ne mogu se složiti sa navodom kolege. Imam potrebe, čisto zbog pojašnjenja ovog prijedloga zakona reagirat u ime predlagača ne kroz instituciju ispravka nego mogućnost koja je otvorena poslovnikom predlagaču, a to je prvo, predstavnik kluba Hrvatske demokratske zajednice govori da je ovaj zakon pomiješao kruške i jabuke. To je njegov osobni stav, međutim ako se nešto ne želi razumjeti ako se nešto ne želi razumjeti onda u svakom slučaju se miješaju i kruške i jabuke i ne samo kruške i jabuke ili pogotovo ako se ne želi napraviti onda se doda i još neka treća ili četvrta voćka ili voće, ali u svakom slučaju sustav koji ne rješava evidentni problem koji je evidentan. Evo kolega Bernardić je rekao maloprije, 27 milijardi mi u ovom trenutku imamo neplaćenih, roba i usluga, neplaćenih. Prema tome, mi ovim zakonskim prijedlogom govorimo prije svega o javnom sektoru, mi ovim prijedlogom zakona obvezujemo javnog naručitelja, zato i je javna nabava, u javnoj nabavi je javni naručitelj, obvezujemo da onu svoju spremnost da plati robu ili uslugu, da ju iskaže kroz i naplati instrument naplate. I u svakom slučaju ova primjedba, relacija između gradskog vodovodnog poduzeća i Marka nema nikakve veze jer gradsko poduzeće je javni naručitelj, a ne Marko. Prema tome, ovim prijedlogom zakona još prije 9 mjeseci htjeli smo obvezati javnog naručitelja da svoju obvezu plaćanja izvrši u onim rokovima koji su ugovoreni i koji su dogovoreni. Nadalje, javna nabava ne traje samo do ugovora. Stvar je definicije. Stvar je našeg određenja, određenja dokle traje javna nabava. Postupak javne nabave traje do zaključenja ugovora, ali ukupna javna nabava traje do naplate postupka, do završetka čitavog postupka. I činjenica je da smo u javnim nabavama imali ili omogućili Komisiji za javnu nabavu da bude nezavisni regulator, da kontrolira postupke javne nabave. Siguran sam da mnogi iz uprava javnih poduzeća ne bi svoje jedan dio vremena u bližoj povijesti proveli u Remetincu i siguran sam da bi ukupna šteta za ovu državu bila puno, puno i znatnije niže. I na kraju još jedanput želim posebno naglasiti i u zakonskom prijedlogu piše da se sa ovim zakonskim prijedlogom ne ulazi u odnose koji su regulirani drugim zakonom, ne ulazi se ni na koji način. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvoli. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Ma naime moram ispraviti netočan navod. Ulazi se u područje ovih zakona, jer treba razlikovati postupak javne nabave od ukupne nabave. Dakle, ono što čini i njezinu realizaciju. Kada je u pitanju postupak javne nabave onda su isključivo relevantni Zakon o javnoj nabavi i Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu kontrolu postupaka javne nabave. A kada je u pitanju samo sklapanje ugovora i kada je u pitanju realizacija po toj javnoj nabavi, dakle po tom postupku onda to regulira Zakon o obveznim odnosima. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu je klub SDP-a, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi nije savršen ali je pokušaj da se nešto riješi. Pokušaj da se nešto riješi u sustavu u kojem u zadnjih 20 mjeseci trend nelikvidnosti galopira, prešao je 27 milijardi u sustavu u kojem je zbog te nelikvidnosti ostalo u zadnjoj godini 100000 ljudi bez svojih radnih mjesta i trenutno preko 80000 ljudi radi, a ne prima plaću od 36000 insolventnih tvrtki. Kaže se u objašnjenju da je instrument pomoću jamstva plaćanja nije u ingerenciji Zakona o javnoj nabavi, odnosno da je pravno neutemeljen. To može biti točno, može biti opravdanja. No, ja ću vas podsjetiti na jedan drugi zakon koji se zove Zakon o javno-privatnom partnerstvu koji smo također donijeli u ovom Saboru. Od kad je donesen taj zakon broj javno-privatnog partnerstva je pao. Dakle, jedna Britanija koja ima 55% javno-privatnog partnerstva u cijeloj Europi nema Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Mi smo iz potrebe da reguliramo to područje sami posjekli granu na kojoj sjedimo. Javna nabava je na izuzetan segment i instrument državne politike kroz centralni proračun, kroz javna poduzeća, zato jer je praktički njome obuhvaćeno hajmo to tako reći preko 50 milijardi kuna onog što se troši, što država i javna poduzeća troše. To je ogroman novac. Mi u Hrvatskoj imamo na snazi državni kapitalizam. Realni sektor kad se izuzme centralna država sa 120 milijardi, kad se izuzmu javna poduzeća sa udjelom od 44% dionica INA-e negdje to ispada na 65 milijardi, 67 milijardi. Kad se izuzme kompletan bankarski sektor i sektor telekoma realni sektor je niš, I izuzetno je važno da upravo država bude primjer i regulator odnosa i primjer plaćanja. No međutim, danas ne samo to da nije tako nego su prosječni rokovi u kojima se u Hrvatskoj ostvaruje plaćanje čak veći od 200 dana, kad se zbroje svi sektori. Više od 200 dana to je više od pola godine. Ako vi pola godine ne možete naplatiti svoja potraživanja pa kako ćete nekom isplatiti plaću, a vi prvog morate znati koliko novaca imate na računu. I onda se morate zaduživati, nepovoljno zaduživati, onda ne podmirujete obveze državi, onda morate dizati kredite za likvidnost koji su jako nepovoljni budući da vam je tu i velik kreditni rizik i onda ste u jednom prilično velikom problemu. I kad se taj problem ne rješava godinu i pol dana onda su i efekti jamstvenog fonda kao prve konkretne mjere poražavajući. Sto milijuna korištenih kuna od 20 puta više sredstava koji su mogli biti iskorišteni. Zašto? Zato jer je u tom procesu u zadnjih godinu i pol dana ne rješavanja tog problema ostalo bez posla više od 120000 ljudi. Zato jer 80000 ljudi radi i ne prima plaću. Zato jer je dvadesetomjesečnim trendom i nerješavanjem problema nelikvidnosti ugroženo funkcioniranje temelja financijskog sustava. Ono što je problem u ovom prijedlogu zapravo kad je riječ o plaćanju je taj da Europska komisija kao Vlada Europske unije još prije godinu dana svojom direktivom obvezala da se rokovi plaćanja sa 60 smanje na 30 dana upravo kako bi se ubrzao obrtaj kapitala, upravo kako bi se smanjio rizik od neplaćanja, upravo kako bi se zadržala radna mjesta. Jer je puno skuplje otvoriti novo radno mjesto nego sačuvati staro. I upravo zbog toga Europska komisija je reagirala prije godinu i pol dana. Da u Hrvatskoj postoji sustav u kojem bi se u slučaju neplaćanja moglo u vrlo kratkom roku sjesti ovrhom na račun na taj način vjerovnici koji isporučuju robu i uslugu konzumirati svoj novac na koji imaju pravo po Zakonu o obveznim odnosima onda bi u Hrvatskoj financijska disciplina bila puno i bitno drugačija. No, u ovakvom sustavu u kojem je glavna rečenica s druge strane možete me tužiti, a znamo kakvo je hrvatsko efikasno sudstvo. Naime, mi to poglavlje jučer smo o tome pričali, poglavlje pravosuđa još nismo ni otvorili. Možda na međuvladinoj konferenciji u lipnju otvorimo i to poglavlje, a teško da ćemo ga uspjeti zatvoriti do kraja godine. Za to je stvarno potreban velik optimizam i umješnost ne samo u pregovorima, nego u prijedlozima zakona. A kad smo kod prijedloga zakona klubovi i HNS-a i SDP-a su predložili čitav niz zakona za rješavanje ne samo problema nelikvidnosti, nego za rješavanje čitavog niza drugih problema. Mnogi od njih su …/Ne razumije se./…, neki od njih nisu došli ni na dnevni red bilanca, nije prihvaćen ni jedan, i to je ono što je istina. S druge strane na ovom dnevnom redu koji nam je ostao do kraja nemamo niti jedan prijedlog rješenja kako riješiti duboku strukturnu krizu, odnosno u neke od gorućih hrvatskih problema. Neki dan smo imali prezentaciju, powerpoint prezentaciju ili slide show, ali nakon 20 mjeseci nerješavanja problema, nakon 10 mjeseci nove mandatarke, odnosno predsjednice Vlade nije na Vladi da pokazuje slide show, na Vladi je da upućuje zakone u proceduru, i to je ono što je razlika između vlasti i opozicije. Mi bi mogli pokazivati slide show, budući da nam ni jedan zakon nije prošao. Niti jedan. Svi su odbijeni. Neki čak nisu stigli na dnevni red. Ali u situaciji kad vladajući pokazuju slide show onda je to ajmo reći malo i neozbiljno. U razvijenim zemljama ovrhom na račun mogućnošću da vi u slučaju neplaćanja vjerovnici otjeraju u stečaj svog dužnika, poslovni nemoral koji je u Hrvatskoj ono što bi se reklo gorući izraz za neposlovanje, za koje naravno nije kriva država, niti državna poduzeća, već poslovni nemoral, je sveden na minimum. Zašto? Zato jer država mora i treba regulirati najbitniji sustav, a to je financijski krvotok. U analizi koji smo radili za 21 poduzeće u državnom vlasništvu, to je 10 puta manje od svih poduzeća u državnom vlasništvu, no međutim njima su uglavnom obuhvaćena najveća poduzeća, analiza pokazuje da su njihova nepodmirena dugovanja negdje blizu 8 milijardi od unutarnje nelikvidnosti od 27 milijardi. Znači negdje blizu skoro 40% ukupnih dugovanja. I to je jedan ozbiljan problem koji, opet ponavljam, 20 mjeseci se ne rješava. I onda dolazite u situaciju da vam vjerovnik koji tuži dužnika u ovom slučaju javno poduzeće, odnosno državu ne želi to raditi iz prostog razloga zato jer se boji da sljedeći put neće dobiti posao. Ne želi to raditi iz prostog razloga zato da se ne zamjeri nekom, a i oni koji tuže na sudu ne mogu doći do svoje pravde prilično dugo. I u takvom sustavu normalno da je neplaćanje instrument za ono što je kolega Kovačević spomenuo korupciju, jer u sustavu u kojem se ne plaća, u kojem imate zapravo potrebu naplatiti svoja potraživanja pošto poto ne bi li podmirili tekuće obveze i isplatili minimum plaća radnika, jednostavno ste prisiljeni pristajati na svašta, a za to u Hrvatskoj koliko smo mogli pratiti nije podignuta, niti je došao niti jedan istražni prijedlog. Došlo je za druge stvari, ali za ovo ne. Tako da ja ću zaključiti s time da će klub SDP-a podržati ovaj Zakon o javnoj nabavi zato jer je to barem pokušaj da se riješi problem koji se 20 mjeseci ne rješava uz dužna objašnjenja da se formalno pravno on ne može provesti, ako ništa ne pokušate sigurno ništa nećete ni promijeniti, a ukoliko od svega vidite problem onda niste u stanju rješavati taj problem. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na redu je klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade. Nisam ekonomist, ponovo naglašavam, kao i svaki puta kada se govori o ovoj problematici, ali odmah mogu reći da ćemo u ime HDSSB-a prijedlog ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi podržati. Zbog čega to govorim? Naime svjedokom sam, a vjerujem i svi vi ovdje ili velika većina vas ovdje da imate svakodnevno pozive, da imate svakodnevno zamolbe da intervenirate upravo upravo u smislu smjernica ovoga prijedloga izmjena zakona, a ja mogu navesti i osobni primjer kako bih bolje oslikao ono što se događa svakodnevno i vjerujem ne samo meni, negoli i svima vama. Poduzetnik izvršitelj radova ili usluga Slavonskog Broda zamoljava me da interveniram kod Hrvatskih autocesta, ako nekoga poznajem da bi mu se platio dug koji mu duguju Hrvatske autoceste već godinu dana. Neću navoditi ime i prezime, navest ću dakle Hrvatske autoceste kao državnu firmu. Također me moli da je izveo prije godinu i pol dana radove u jednom trgovačkom društvu u gradu Osijeku, pa ako mogu ili imam nekoga poznatog da požurim kako bi mu se taj dug platio. Drugi izvršitelj prijevozničkih poslova za jednu firmu u velikoj me zamoljava ako se može da se požuri sa, sada je to već u stečaju itd., sa dolaskom na red, dakle isplatni red koji on ima kako bi podmirio porezne obveze državi za svoj jedan jedini kamion koji ima kao prijevoznik, a prevozio je kamen. Sad mislim da nećemo navoditi ime firme. Firme više i nema. Treći me zove i kaže kako bi on mogao sa državom prebiti svoj porezni dug i to tako da država isplati jednoj drugoj firmi dug koji država duguje tomu trećemu, pa da se oni njih troje, dakle država i njih dva isprebijaju nekako kako bi poravnali račune, njih dva privatnika će to riješiti među sobom, a da država njemu oprosti njegov porez od 8 milijuna kuna. Neću navoditi imena, ali ja sam uvjeren da svi vi i mi imamo ovakvih da kažem telefonskih ili osobnih kontakata kojima se ovakve stvari pokušavaju riješiti. Ja sam da kažem u tome, neću reći nemoćan, ali ne mogu reći ljudima ili što da kažem ljudima. Gotovo je ozakonjeno u hrvatskom zdravstvu dugovanje od 300, točno po danima 365 dana koliko HZZO duguje dobavljačima naših bolnica. Gotovo ozakonjeno. To je normalno 365 dana. I sada imamo prijedlog ovoga zakona koji u čl. 4., 5. i 6., koliko sam ja to shvatio kao neekonomski stručnjak, regulira ovu materiju na način da se pokuša riješiti ta pogubna nelikvidnost i javnih poduzeća i svih onih drugih subjekata pravnih, gospodarskih i ostalih kako bismo krenuli naprijed, kako bismo suzbili efekte koje nelikvidnost proizvodi i potiče, a upravo u smislu ovog nezapošljavanja, odnosno smanjenja broja zaposlenih, gubitka radnih mjesta ili pak neplaćanja djelatnika koji su u radnom odnosu, koji rade. Zbog toga ova obećanja koja sam čuo od predstavnika, čini mi kluba HDZ-a, da će eto 01.01. nastupiti nekakva odredba zakonska ili što, da će se dovesti dovesti to ili privesti nekakav red u okviru od 45 dana, ako sam dobro shvatio, rok plaćanja, mi je malo čudna. odnosno pardon, vladajuća strana pa zašto čekati 01.01.2011. godine? To mi nije jasno. 6 godina se imaju instrumenti vlasti te iste, dakle HDZ-ove vladavine, i nije nikom palo na pamet da to, a mi smo ovdje, Sabor RH da kažem razlučimo jabuke i kruške. Mi ćemo odlučiti što je jabuka, a što je kruška. Imamo te mogućnosti i saborska većina ima tu mogućnost. Što su babe, a što su žabe. Prema tome, nemojmo se vaditi na to da miješamo poslove Državne komisije i poslove, da kažem, kaznenog zakonodavstva, tko je načinio kazneno djelo da odgovara. Dakle, imamo mogućnost u ovome već zakonskom prijedlogu da neke stvari ispravimo. Postoji li volja, postoji li vjera, postoji li namjera da to učinimo najbolje će pokazati glasovanje o ovom prijedlogu zakona. dovesti ili privesti nelikvidnost u nekakve okvire, 60 dana pa ajde kasnije i 45, dakle treba jedan period, jedno vremensko razdoblje da se neke stvari poslože jer jasno da to iziskuje kod pravnih subjekata, gospodarskih subjekata i iznalaženje jednoga financijskog bržeg protoka, ali već je zaista krajnje vrijeme jer ta nelikvidnost, kako vidimo i sami, dovodi i državu i građane i djelatnike i pravne subjekte, gospodarske subjekte u stanje očaja, vrišteće, rekao bih, stanje. Zbog toga, s obzirom da je ovo najviše predstavničko tijelo, zakonodavno tijelo, zbog čega ovdje već sada ne možemo, dakle držeći se strogo administrativnih propisa što to regulira Zakon o obveznim odnosima, a što je funkcija Državne komisije, što je posao Državne komisije pa to može Sabor RH u ovoj raspravi i u svom glasovanju razlučiti i odlučiti i onda nema razloga da raspravljamo na način o jabukama, kruškama itd. Možemo ako hoćemo, možemo ako imamo želju, nadu, vjeru i namjeru, ako nema dobre volje onda Bože moj. Zbog toga i one spominjane fikus firme ili kako netko reče faks firme, dakle postoji samo faks na koji se nitko i ne javlja i nitko ga ne uključuje, a postoji firma, a onda takvih ima pojedinaca u našem društvu koji imaju takvih po 5, 6 faks firmi i time izigravaju i varaju i zakone o obveznim odnosima, kako reče gospodin Kovačević. Dakle, na način da jedna faks firma učini učini kriminalno djelo, rekao bih, iz ove materije, a onda kažu ugasio je firmu, ali ima drugu firmu. I tako to ide u nedogled i mi to svi vidimo, svi znamo, svi gledamo i ne znam zbog čega to već jedanput ne izreguliramo kako su to uljuđene europske zemlje i zakonodavstva uredile. Kao pokušaj uređivanja ove materije rekao sam da će klub HDSSB-a podržati ovaj prijedlog kluba HNS-a. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je na redu uvaženi zastupnik Dragutin Lesar, izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja ću podržati nastojanje predlagatelja da se što prije intervenira u Zakon o javnoj nabavi uz podsjećanje da očitovanje Vlade i Kluba zastupnika HDZ-a me malo zbunjuje jer prijedlog zakona je u proceduru dan 05. lipnja 2009., a argumenti za odbijanje su stari 2 dana. Pa je malo, ti argumenti dosta čudno upotrebljavaju se kao glavni. U postojećem Zakonu o javnoj nabavi, a s obzirom da je rečeno da se pripremaju izmjene zakona i da će ih Vlada do kraja godine predložiti Hrvatskom saboru obraćam se i državnom tajniku sa 2 konkretna prijedloga koja bi svakako bilo nužno ugraditi u nove izmjene. Dakle, u postojećem zakonu postoji odredba da oni koji sudjeluju u postupku javne nabave moraju priložiti potvrdu da državi ne duguju porezne doprinose. I na taj način se država željela zaštititi i štiti se od toga da poslove koje raspisuje država ne mogu dobivati oni koji joj duguju porezni doprinos i to je dobro. Međutim, što se dešava, a naročito kod javnih poduzeća? Oni plate dan prije preuzimanja BON 1, BON 2, porezne obaveze, ali ostaju dužni zajednici ponuditelja ili podizvođačima na prethodnim poslovima. Tim dugom oni nisu eliminirani, nisu proglašeni da nisu sposobni ponuditelji i punopravno sudjeluju u javnim nabavama, poslovanju s državom i u novim poslovima. Sad ja se slažem da pitanje naplata potraživanja nije predmet Zakona o javnoj nabavi, to je točno. Međutim, način sprečavanja da takvi poslovni subjekti, poslodavci, tvrtke, bilo da se radi o privatnim ili javnim tvrtkama budu spriječeni da ponovno sudjeluju u postupku javne nabave jeste predmet ovog Zakona. I ako je sadašnjim zakonskim rješenjem porezni dug prepreka da sudjeluje u postupku javne nabave, zašto dug podizvoditelju, kooperantu ili članu zajednice ponuditelja na prethodnom ugovornom poslu ne bi mogao biti prepreka sudjelovanja u postupku javne nabave s državom u drugom postupku. Ako država sebe štiti za porezna potraživanja zašto ne bi zaštitila poduzeća koje plaćaju i uredno servisiraju svoju obaveze, a u propasti ili pred propašću su zato što je država glavnom glavnom izvođaču nositelju zajednice ponuditelja izmirila sve obaveze a on nije ni kunu platio onima koji su mu posao zapravo odradili. Ja ću ponoviti primjer Kempinski najveći kompleks investicije u turizam, nositelj posla Slovenska firma Vegrad iz VElenja naplatila je do zadnje lipe od investitora sve, i u bankrot otjerala 10 Hrvatskih graditeljskih tvrtki, nije im platila ni jednu kunu posla koji su obavili i ta tvrtka je ponovno dobila posao i sudjeluje u natječaju s državom, Hrvatska država joj je dala posao. Legalno je sve po Zakonu. O tome zna i ministar jer sam ga osobno obavijestio, i ministar gospodarstva i ministar financija i sada vladajući vele da to nije predmet ovog zakona, jest ovim Zakonom se takvi ponuditelji mogu proglasiti nesposobnim za sudjelovanje u postupku javne nabave ako duguju zajednici ponuditelja ili podizvođačima. U tren oka se može takav zakon napisati i izmijeniti. To je zaštita i to je jedan od načina smanjenja unutarnjeg duga između poslovnih subjekata koji sudjeluju na tržišnoj utakmici. I drugo i u sadašnjem zakonu postoji odredba da je pravomoćna presuda za određena kaznena djela prepreka za sudjelovanje u javnoj nabavi naročito s državom, i to je dobro. Međutim, svjedočim, iznijet ću dva primjera kada po sadašnjem zakonu može sudjelovati u milijardama vrijednosnim poslovima s državom počinitelj najtežeg oblika gospodarskog kriminala, pa čak i pripadnici organiziranog kriminalnog miljea i sve će biti zakonito. Naime, ako su dovoljno pametni priznaju počinjenje kaznenog djela i postignu sudsku nagodbu, nisu pravomoćno osuđeni jer u našem Zakonu nema odredbe uz pravomoćnu presudu odnosno sudskom nagodbom priznali počinjenje kaznenog djela, dva primjera. Po drugi put ponavljam Daimler je postigao sudsku nagodbu u Americi za kazneno djelo korupcije u Hrvatskoj, oni ni u Americi ni u Hrvatskoj nisu pravomoćno presuđeni za korupciju i oni danas mogu se javiti na natječaj koji će raspisati Ministarstvo gospodarstva, obrane ili policije i pomalo isporučivati vozila. Pa čak kada bi pokrenut bio postupak protiv njih u Republici Hrvatskoj i u Hrvatskoj mogu postići sudsku nagodbu, priznati davanje mita, platiti kaznu i dalje mogu poslovati sukladno sukladno postojećem zakonu. Ili drugi primjer, prije par dana, jedno naše Ministarstvo postiglo je nagodbu s poduzećem koje je 6 godina vršilo nezakonito eksploataciju kamena, zemljište u vlasništvu države. U toj nagodbi predstavnici tvrtke priznali su stjecanje protupravne stečene imovine priznali su, i pristali su isplatiti 1/6 duga za tih 6 godina, isplatili su. Ministarstvo je bilo zadovoljno kažu jer su bar nešto dobili i obavezalo se da neće podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba i same tvrtke, jer je to bio dio nagodbe. Ta tvrtka posluje i radi sa državom jer gradi ceste. Za što joj treba kamen i sada sudjeluje u jednom natječaju za gradnju ceste. Tjedan dana prije toga s državom, s Ministarstvom postigli su nagodbu i priznali su ilegalnu eksploataciju kamena i platili su samo 1/6 onoga što su ukrali od države i zakonito je sve čisto, jer sudska nagodba po kojem je priznato počinjenje kaznenog djela i protupravno stjecanje imovine i ne isključuje iz procesa javne nabave. Zato državni tajniče predlažem da u dopuni zakona koju ćete predlagati, sjetite se pravomoćna presuda i sudska nagodba, onda smo pokrili oba moguća oblika potvrđivanja dokazana, kaznenog djela koja ga inače po sadašnjem zakonu isključuju iz mogućnosti sudjelovanja u javnoj nabavi. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku uvaženi zastupnik Rončević. Izvolite. Uvaženi kolega Lesar dobro ste primijetili da u postojećem zakonskom sustavu ima nekakvih nelogičnosti, ja ću samo dopuniti ovo vaše recimo u instrumentariju javne nabave, vi ne možete formalno isključiti iz natjecanja firmu koja Republiku Hrvatsku putem jednog Ministarstva tuži za preko 100 milijuna kuna za jednu uslugu ili kvazi uslugu iz ratnog vremena, kada su po zakonu o obrani oduzimana privremeno motorna vozila, ta firma je to teretila Republiku Hrvatsku kao da su ta motorna vozila u sistemu rent-a-cara. Potraživanje je negdje 100 milijuna kuna. Što radi firma? Osniva firmu kćer i javlja se na natječaj iz određenih nedostataka jer nije ponudila robu zadovoljavajućih tehničkih uvjeta ne bude prihvaćena njihova ponuda i onda čelnih tijela koji nije prihvatio tu ponudu dobiva optužnicu. Ako vas zanima radi se o predmetu „Kamioni“ nabava vojnih kamiona. Provjerite pa vidite po stavu tijela u Republici Hrvatskoj to potraživanje po svemu nezakonito nije osnova za isključenje iz postupka javne nabave. Sada još trebalo dodati novi odnosi. Znači na tih 100 milijuna treba treba još dodati nekakve milijune ući u dodatne dubioze i kada ne prihvatite to onda naravno dobijete optužnicu. Evo hvala lijepo.

da puno toga u ime ovoga da puno saznajemo. Ova činjenica je zlatna vrijedna, barem meni informacija, pa ću ja svoju prethodnu informaciju dopuniti. Dakle, ono ministarstvo koje je postiglo nagodbu sa firmom koja je 6 godina krala kamen, to ministarstvo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Dakle, 6 godina se znalo da privatna tvrtka iz Zadra eksploatira kamen na zemljištu u vlasništvu države pod upravljanjem Ministarstva obrane i sada je potpisana nagodba i naplaćena samo jedna šestina. U međuvremenu je tu tvrtku iz Zadra preuzela jedna druga tvrtka jednog drugog grada, kako bi se izbrisala ova mrlja za sudjelovanje u postupku javne nabave. Sada ja ne znam da li je vrijednost 100 milijuna toga kamena ili nešto veća, ali čini mi se da bi odgovarala vrijednost i ovim kamionima koje ste vi spomenuli. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Zdravko Ronko. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, potpredsjedniče. Kolega iz ministarstva. Pa evo ja bih se zapravo osvrnula samo na par članaka. U članku 1. kaže da je govorimo o zabrani provođenja kod onih koji ne izmiruju nepodmirene obveze. Međutim, realno u trenutačnoj situaciji u Republici Hrvatskoj mislim da je nemoguće ovo ostvarivo naročito u javnom sektoru zdravstvu, socijali, obrazovanju. Npr. opće bolnice, mi znamo da opće bolnice konstantno generiraju gubitke. Međutim niti jedan dobavljač ni lijekova, ni medicinske opreme neće odustati od suradnje s bolnicom ma koliko oni kasnili. Pitamo se zašto? upravo zato što bolnice prije ili kasnije ispoštuju prema dobavljaču država, prije ili kasnije doznači sredstva do krajnjeg korisnika. I prema tome dobavljač napravi napravi suradnju prije sa pravnom osobom iz javnog sektora, nego sa privatnicima. Prema tome ovo uvođenje zabrane sa provođenjem postupka dok se ne izmjere izmjere nepodmireni troškovi mislim da je upravo u ovom dijelu javnog sektora nemoguće provesti. Drugo što se članak 2. koji govori o uvođenju obligacije i jamstva plaćanja, mislim da je to dobro. Međutim, ipak kada se potpiše ugovor, ugovorne stranke mislim da imaju potpunu slobodu u ugovaranju stavaka. Zatim bih još nešto rekla o članku 3. kada se govori da Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna je za rješavanje žalbi. U ovom slučaju prebacivanje žalbi na nepoštivanje odredbi ugovora o javnoj nabavi od strane naručitelja s kojim bi se trebali baviti nadležni trgovački sudovi po Zakonu o obveznim odnosima. Naime, postupak javne nabave sukladno članku 90. završava danom izvršnosti odluke o odabiru ili odluke o poništenju. Prema tome, nakon toga pitanje ugovora o javnoj nabavi definirano je Zakonom o obveznim odnosima. I još samo o institutu žalbe. Pozdravljam naravno institut žalbe, međutim zabrana provedbi novih postupaka to vam je članak 7., ipak je manje moguća je manje moguća na području javnog života, zdravstvo, socijala i obrazovanje. Držim da je ovo dobra, nije loše. Međutim

potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Nakon ove kratke rasprave o našem prijedlogu, iznijetih stavova i mišljenja, upravo i na temelju iznijetih stavova, mi u klubu Hrvatske narodne stranke smo sigurni da s ovim prijedlogom zakona smo ponudili jedno kvalitetno rješenje u rješavanju, ponavljam nečega što je nelikvidnost nečega, što je zlouporaba položaja nečega, što je neodgovornost u provođenju javnih funkcija, govorimo o javnim poduzećima vođenju javnih poduzeća. I u konačnosti da li želimo taj problem razriješiti ili ga ne želimo? Stvari su vrlo jednostavno. Mi ovim prijedlogom zakona nudimo instrumente, mi s ovim prijedlogom zakona ne ulazimo u Zakon o obveznim odnosima, mi ovim prijedlogom zakona ne sprječavamo ni javnog partnera ni davatelja usluga i proizvoda koji je zaključio posao sa javnim partnerom i mi ne sprječavamo da svoje eventualne sporove rješavaju Zakonom o obveznim odnosima. Mi ovim prijedlogom zakona propisujemo da ono pismo namjere, siguran sam ono o čemu je govorio i kolega Grubišić na primjeru intervencije vjerujem da je ta intervencija na nivou vapaja, jer je u pitanju budućnosti i tog poduzetnika, pitanje budućnosti njegovih zaposlenih i mnogi su završili na birou upravo zahvaljujući poslovanju sa javnim poduzećima. Mnoge firme, mnogi obrtnici su završili u stečaju, u zatvaranju poduzeća, u zatvaranju obrta samo zahvaljujući tome jer mu javni partner nije platio ni robu ili uslugu. Ako netko nakon godinu i pol dana moli, traži vezu, traži mogućnosti preko saborskog zastupnika i to pogotovo oporbenog jer vladajući imaju mehanizam, oporbeni nemaju. To je realnost, nemojmo to skrivati. To je realnost. Ako netko nakon godinu i pol dana traži ono što mu je vjerojatno ugovorom bilo propisano 90 i 60 dana, upravo takvim ljudima ovim prijedlogom zakona dajemo mogućnost da onaj rok naplate koji je ugovoren, koji je nepoštivanjem na nivou pisma namjere pa čak i granično i kriminala, da se naplati instrumentom naplate. Uvođenjem instrumenta naplate, znači mogućnost da ti naplatiš svoju uslugu, svoj proizvod od javno partnera, mi ne ulazimo u područje Zakona o obveznim odnosima, dapače mi dajemo novu šansu uspješnosti i da su oštećeni imali taj instrument sasvim sigurno i broj sudskih predmeta bi bio manji. A pitam, jedini jedini partner mi je neko javno poduzeće, nije mi platio, ja ga tužim. Da li imam mogućnost ili da li ću dobiti posao na sljedećem javnom natječaju? Ma gotovo i sigurno ne. Gotovo i sigurno ne. Prema tome, stvari su tu vrlo jasne. Mi možemo reći bolnice neće funkcionirati, točno. Ali da li je ovo sad funkcioniranje i zbog čega je takvo sad funkcioniranje. I sasvim sigurno, svatko od nas na svakom od ovih članaka može naći neku primjedbu definitivno, ali ključno i suštinsko je pitanje da li želimo efikasno utjecati na sustav nelikvidnosti kojega je prouzročio javni sektor. Sigurno da se instrumentom naplate neće riješiti problem sklad gradnje, sigurno da se instrumentom naplate neće razriješiti davanje poslova bez javne nabave, sigurno da neće. To je poseban dio. Ali sigurno da se davanjem instrumenta naplate će se riješiti obveza plaćanja koja je, ponavljam, još uvijek i za sad na nivou dobre volje i dovodi nas u situaciju neprihvaćanjem mogućnosti, neprihvaćanjem obveze javnog partnera da prilikom ugovaranja izda instrument naplate. Mi pogodujemo, bolje rečeno pogoduje se upravo sustavu plati da bi mi platio. Da li je to borba protiv korupcije? Vezano na primjedbe na Komisiju za javnu nabavu, čak nije ni suštinska, u ovom zakonu čak nije ni suštinska, da li će Komisija za javnu nabavu imati ovlasti kontrolirati javnu nabavu nakon zaključenja ugovora ili neće. Čak nije ni suštinska. Ali ovim prijedlogom zakona suštinsko je da je javni partner prilikom ugovaranja izdao instrument naplate, da mogućnost davatelju usluga ili proizvoda da svoju uslugu ili proizvod naplati i drugo, da javni partner ne može ulazit u novu nabavu. Da li itko od vas, kolegice i kolege, ulazi u bilo kakvu nabavu a zna da nema novaca? Možda netko ulazi, ali onaj tko ulazi to sasvim sigurno neće realno reći da, ja ulazim. Prema tome, i ovim zakonom se sprečava javni partner da ulazi u nabavu ako nema osigurana sredstva, jer po Zakonu o proračunu on mora imati samo planirana sredstva. To ne znači da ih mora i stvarno imati, a ovim zakonskim prijedlogom on ih mora imati stvarno. Jer ne može ući u javnu dok nije podmirio stare obveze, on ne može ući u javnu nabavu. Prema tome, i u skladu s ovim najavljenim mjerama koje smo imali prilike vidjeti, kao što je rekao kolega Bernardić na slide showu, na ključnim mjestima upravo taj problem naveden, Vlada je navela kao mjere u redoslijedu ponavljam prve dvije mjere u aktivnostima je podmirenje obveza javnih poduzeća i javnih sektora. I ovim prihvaćenjem ili neprihvaćanjem ovog prijedloga zakona istovremeno se i daje poruka prema svima koji su ušli u probleme zahvaljujući poslovanju s javnim poduzećima, stav ili odrednica iskrenosti koliko stvarno se tim ljudima želi pomoći. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Naime, morao sam se javiti za ispravak netočnog navoda da su ovo bolje šanse za napad za sustave itd. Da ne bi nešto ostalo visit u zraku i da ne ispadne da se ovdje radi o nepodržavanju toga zakona iz nekih formalnih, pravnih itd. razloga, ovdje su razlozi suštinske prirode. Vi kažete u 1. članku ovog zakona da se ograničava javnom naručitelju započinjanje novog postupka javne nabave kada ima dospjelih nepodmirenih obveza iz ranije sklopljenih ugovora. Na taj način zbog jednog neozbiljnog dobavljača, zbog moguće reklamacije ili problema s njim zaustavili bi cijeli sustav, cijelu državu. Bi,